Hvala vam.Javili ste se zbog? Gde ste se prepoznali, kao sledbenik Aljbina Kurtija? Pošto niste naslednik Koštunice, pošto ste novi DSS, gde se tačno pronašli?Pomenuli

Uvaženi građani i građanke Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, kao neko ko je 18 godina svoje karijere proveo u visokom obrazovanju, ja ću se danas osvrnuti na deo ekspozea mandatara Vučevića u kome govori o obrazovanju.Ono što je vrlo zabrinjavajuće je da u tom ekspozeu nismo ništa čuli o ozbiljnim i suštinskim problemima sa kojim se naše obrazovanje suočava, ali smo dobili marketinške doterane floskule, koje suštinski ne znače puno, pa ću se osvrnuti na nekoliko.Kao prva i najvažnija stavka navedeno je dualno obrazovanje, koje je prepoznato kao komparativna prednost Srbije koja bi trebalo da nauči decu da misle, da kreativno razmišljaju, da stvaraju nove ideje i vrednosti. Ovo je vrlo zanimljivo viđenje dualnog obrazovanja, posebno ako imamo u vidu da je sam zakon kojim je on regulisan prilično sporan, zato što predviđa rešenja koja nigde u svetu ne postoje, pa ili smo genijalni ili je nešto drugo u pitanju. U tom kontekstu, moram da postavim pitanje – šta rade strukovne škole i akademije, koje su kod nas pravljene po uzoru na nemačke škole, koje su pravi primer saradnje privrede i obrazovanja?Ono što bih volela da vas obavestim, očito da ne znate, da deca koja danas upisuju prvi razred, dok dođu do visokog obrazovanja, 60% zanimanja koja danas postoje tada neće postojati. Ono što je suština obrazovanja je da takvoj deci daju dovoljno široku sliku o tome kako sistem izgleda i mogućnost da se prilagođavaju promenama koje dolaze, a ne da ih uskostručno specijalizujete da budu prosta radna snaga, i to na tržištu koje nije razvijeno i koje vrlo malo ima usko specijalizovanih profesija.Dalje, u ekspozeu pominjete program Evropske unije „Erazmus plus“, u kontekstu razmene prosvetne saradnje, kako želite da privučete strane studente, bez ikakvog objašnjenja kako to planirate da uradite. Iz ove rečenice je jasno da onaj koji je ovo pisao zapravo i ne zna kako ovaj program funkcioniše, jer strane studente možete da privučete jedino ako imate atraktivno visoko obrazovanje. Ako, gospodine, ne znate Nacionalno akreditaciono telo koje je zaduženo za davanje akreditacija visokoškolskim ustanovama je 2020. godine izbačeno iz Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, zato što standardi po kojima to telo radi su zastareli, baziraju se na metodama kontrole kvaliteta, umesto da primenjuju mehanizme unapređenje kvaliteta.Da li znate da se poslednjih godina u Evropskoj uniji formiraju alijanse evropskih univerziteta kroz koje će, sva je prilika, ići i finansiranje svih programa i projekata iz Evropske unije. Do sada je deo te alijanse postao samo Univerzitet u Beogradu.Kad sve ovo prethodno imamo u vidu, onda mi tek nije jasna ideja o franšizama najprestižnijih svetskih univerziteta u Srbiji, i to kako nam deca ne bi odlazila u inostranstvo. Mene samo zanima ko je pisao ovu rečenicu, da li je razmišljao o razradi te ideje. Kao neko ko ima 18 godina iskustva u obrazovanju, ja zapravo ne znam odakle da počnem da vam objašnjavam koliko je ta ideja sumanuta i nesprovodiva u praksi.Odlazak praksi.Odlazak dece u inostranstvo nije uopšte loša stvar, već naprotiv. Studiranje u inostranstvu je fantastična prilika da se nauči o drugim zemljama i kulturama i da tako stvorite građane sveta. Suština je u nečem drugom, da se ta deca, kada svoje pametne glave oplemene novim saznanjima, požele da se vrate u ovu zemlju.Takođe, u ekspozeu pominjete uvođenje digitalnog sveta i povećanje broja IT odeljenja. Ja bih samo želela da vas podsetim da po PISA testu, koji se sprovodi u više od 80 zemalja sveta, a koji meri funkcionalnu pismenost u oblasti matematike, prirodnih nauka i razumevanja pročitanog, kaže da je u Srbiji svaki treći petnaestogodišnjak funkcionalno nepismen, a da problemi kreću od četvrtog razreda osnovne škole. Kada se ovi podaci pogledaju u trogodišnjim stručnim školama, funkcionalna nepismenost ide i do 95%.Internet tehnologije, draga gospodo, su samo jedan od načina koji olakšavaju sticanje znanja, a ne omogućuju da se znanje kao takvo stekne. naših mladih ljudi smatra da naše obrazovanje ih ne osposobljava za život i posao i da iz njega izlaze sa nedovoljno znanja i potrebnih veština.Samo bih se još osvrnula na infrastrukturne projekte koje pominjete, na laboratorije i zgrade koje planirate da gradite i posebno ističete nastavu iz oblasti fizike, hemije i biologije. Poštovani gospodine Vučeviću, ako niste znali, najveći kapital jedne zemlje je ljudski kapital, a ne zgrade i objekti. Ne sumnjam ja da ćete vi napraviti zgrade, ali glavno pitanje je ko će u tim objektima učiti decu. Dece je u Srbiji sve manje, a od 2015. godine drastično opada i trend upisa na nastavničke fakultete, o čemu su se oglašavali i nastavnici Univerziteta u Beogradu, kroz platformu „Osam dekana“.Problemi obrazovanja u Srbiji su toliko brojni, da mislim da sve vreme poslaničkih grupa mi ne bi bilo dovoljno da o njima u ovom trenutku razgovaram, ali ima vremena, pričaćemo o tome.Naravni pokret Srbije će glasati protiv ovakvog predloga Vlade, jer smatramo da promenu ne mogu da naprave ljudi koji su decenijama na političkoj sceni, od kojih su većina postali ministri opšte prakse, pa se stalno recikliraju i pomeraju sa mesta na mesto, od resora do resora. Ali vas molim, u ime svih građana Srbije, da najozbiljnije shvatite ovaj resor, jer on prevazilazi sve političke razlike. Od ovog resora zavisi ne samo razvoj naše zemlje, već naš opstanak. Ne znam ko vam je od saradnika pomagao u pripremi teksta ekspozea o ovom resoru, ali bih vas kolegijalno posavetovala da se ne oslanjate na njihovu ekspertizu, već da pronađete stručne ljude koji će vam jasno reći koji su suštinski problemi obrazovanja u Srbiji.Bez obzira na moje lično mišljenje o političkoj partiji kojoj pripadate, vi ste, gospodine Vučeviću, mandatar Vlade u ovom trenutku i imate priliku da uradite nešto što pre vas vaši prethodnici nisu uradili, da probate da bar nešto uradite i ovaj sistem popravite. To je pitanje od nacionalnog značaja i, po mom skromnom mišljenju, možda i najvažnije pitanje, pa bi bilo dobro da mu tako i pristupite.Znam da je slogan SNS da Srbija ne sme da stane, ali vas molim da u ovom resoru povučete ručnu, jer ako ovako nastavimo da se krećemo, ne piše nam se dobro, završavamo sigurno u provaliji.

Hvala.Poštovani građani, ja sam danas hteo nešto drugo da pričam, ali pošto ste vi, gospodine Vučeviću, očigledno promašili temu i umesto da pričate o planovima za naredne četiri godine vaše vlasti, vi ste podnosili izveštaj o rezultatima Vlade u prethodnih 12 godina. Sve vreme ste se bavili poređenjem rezultata iz 2012. i prošle godine, a bilo je potrebno samo da iznesete jedan pokazatelj, da je te 2012. godine broj građana koji se iz Srbije iselio u Evropsku uniju bio 25.000, a da se prošle godine u Evropsku uniju iselilo čak 75.000, ili tri puta više građana. I to je najbolji pokazatelj rezultata vaše vlasti u prethodnom periodu.Vi se u ekspozeu hvalite visinom javnog duga poredite javni dug u Srbiji sa nekim razvijenim zemljama i navodite primer Francuske, u kojoj je javni dug neuporedivo veći nego u Srbiji. Zašto se onda Francuska zadužuje sa kamatom od 2,8%, a Srbija sa kamatom od 7 do 10%?Zašto ta Francuska nije zvala MMF u pomoć, već je to bila prinuđena da uradi Srbija u decembru 2022. godine i pozajmi 2,4 milijarde evra.Moraću da vas razočaram, aranžman sa MMF-om nije nikakva potvrda ispravnosti ekonomske politike, kao što ste rekli. Aranžman sa MMF-om je potvrda da su javne finansije zemlje u ozbiljnom problemu. Isključivo zemlje koje imaju ozbiljan problem sa javnim finansijama imaju aranžman sa MMF-om, pa tako danas od 51 evropske državi samo Srbija, Jermenija i Azerbejdžan imaju zaključen „stend baj“ aranžman sa MMF-om.Svaki dinar koji imate na računu je došao ili od prekomernog zaduživanja ili od štampanja novca. Zadužili ste se preko 21 milijardu evra, od čega je samo trećina otišla na infrastrukturne projekte, dok je čak 14 milijardi evra otišlo na potrošnju ili je jednostavno isparila. Zato smo u prva dva meseca ove godine samo za kamatu dali 53 milijarde dinara, što je dovoljno za izgradnju 100 kilometara auto-puta ili 10 novih kliničkih centara.Pominjete vrednost direktnih stranih investicija, ali niste objasnili koga ste usrećili stranim investicijama u radno intenzivne delatnosti sa minimalnim platama, da li onih 500.000 ljudi koji primaju minimalac niži od minimalne potrošačke korpe ili onih 500.000 ljudi koji su upravo zbog tih katastrofalnih uslova otišli iz zemlje.Gospodine Vučeviću, praktično ste petinu radno sposobnih građana Srbije iselili u prethodnih 12 godina. Srpski radnik danas radi najduže u Evropi, 43,3 dana nedeljno, što je šest sati duže od proseka, a prima najmanju platu.Kombinacijom nestručnih partijskih kadrova i nezapamćene korupcije, doveli ste do potpunog raspada javnog sektora koji je nekada bio motor razvoja Srbije.Vaša vlast je uspela ono što je delovalo nemoguće, da poslovno i finansijski upropasti čak EPS i „Telekom“. Što bi naš narod rekao, i čekić bi pokvarili.Raspad energetskog sektora je doveo i do nepotrebnog rasta cene struje za građane od 42% i za privredu od čak 100%.Kada znamo da plaćamo najskuplje gorivo u regionu i da nam je hrana skuplja nego u Sloveniji ili Nemačkoj, jasno je zašto ljudi danas jedva sastavljaju kraj sa krajem.Džordž Vašington je svojevremeno izjavio da je poslednji zvanični čin svake vlasti pljačkanje državne kase i upravo je to ono što za vas predstavlja projekat EHSPO 2027. Ne postoji nijedan opravdan razlog zašto veliki EHPO 2025. u Japanu košta 1,4 milijarde evra, iako će biti 80 miliona posetilaca, a naša sporedna izložba na kojoj će biti samo tri miliona posetilaca košta 17,8 milijardi evra. Zato je ovaj projekat najveća organizovana pljačka državne kase i zato ste vi u pravu da je ova vlast vlast kontinuiteta, pljačke državnih resursa, kontinuiteta korupcije i inflacije.Međutim, moguće je voditi Srbiju na drugačiji način. Moguće je vratiti dostojanstvo prosvetnim radnicima i radnicima u zdravstvu. Moguće je vratiti i otete penzije, moguće je iskoreniti korupciju, moguće je smanjiti cene energenata, hrane i stanovanja i izjednačiti minimalnu platu i minimalnu potrošačku korpu. Nažalost, naš problem je što vi to ne želite. Ne želite iz prostog razloga jer vi i vaša vlast niste u funkciji boljeg života građana, već zaštite interesa vaših ličnih kumovskih i partijskih.Hvala. Hvala vam.Reč ima Bogdan Radovanović.Izvolite. **Bogdan Radovanović** Poštovane građanke i građani Srbije, uvažena Požego, želeo bih pre svega da čestitam svima, doduše jučerašnji, Međunarodni praznik rada, a uzgred budi rečeno, srećna nam i nova Vlada.Eto, osim što se rimuje u tome definitivno ima i neke simbolike. Znate, ono kao kada na veliki praznik, na Božić, roditelji kažu deci da uzmu da uče, jer eto valja se, valjda, da bi nastupajuća godina bila prosperitetna, pa tako se verovatno valja i da se započinje formiranje Vlade na 1. maj, iz prostog razloga kod nas je situacija takva da ministarstva apsolutno ništa ne rade, ne pitaju se ni za šta i uopšte ne funkcionišu. Ističu šampioni inovacija, ističu politički trend seteri, kako će u ovoj Vladi biti 33 do 35 prosto novih lica. Ja se zaista pitam koja su to nova lica? Da nije možda novo lice bivši ambasador Srbije u Vašingtonu, koji se evo tako mlad već 20 i kusur godina suklja po našoj političkoj sceni, počevši od one inicijacije u Otporu 2000. godine ili je možda novo lice u ovoj našoj Vladi npr. stalni stanovnik „Pinka“ i „Hepija“ novi ministar informisanja, koji je opravdavao čitanje i relativizovao čitanje stihova iz Ljotićevih koračnica na svečanoj akademiji, pazite, povodom Dana pobede nad fašizmom.U svakom slučaju, neću da koristim mnogo vremena. Rekao bih da ovo vaše predstavljanje Vlade, ove vaše rotacije, ova vaša tumbanja od prilike podsećaju na onu čuvenu trenersku vrtešku u fudbalskoj super-ligi Srbije, pa u tom smislu evo Selaković pravda, državna uprava, spoljni poslovi i sada kultura. Mogao bi biti politički Simo Krunić - Čukarički, Jagodina, Surdulica, sada OFK Beograd ili Dačić – MUP, spoljni poslovi, pa premijer, predsednik Skupštine, spoljni poslovi, MUP.

iz prostog razloga što ovo jeste Vlada kontinuiteta, ali kontinuiteta obespravljivanja građanki i građana.Hvala. **Ana Brnabić** Eto još jednog iznenađenja.Ovo

Mitrović** Trebalo vam je 136 dana od pokradenih izbora i 87 dana od konstituisanja Skupštine da formirate najglomazniju i najskuplju Vladu koja je Srbija imala u prethodnih 25 godina.Pričali godina.Pričali ste da će vaše Vlade biti male, da će biti jeftine i efikasne. Ovo što danas vidimo je sve osim toga. Ono što vidimo jeste Vlada koja je veća od bilo koje Vlade u Evropi, od Poljske, Estonije, Rumunije, Bugarske. Ne postoji Vlada koji broji ovoliko članova.Imate čak pet ministara bez portfelja, pet ministara za koje u ovom trenutku ne znamo šta će raditi i šta zadužuju, ali znamo da će primati plate.Ono što je najopasnije za ovu zemlju, imate dva ministra koja su na crnoj listi SAD, dva ministra zbog sumnje u umešanost u šverc oružja, šverc narkotika, dva ministra koja su poslovala u ofšor zonama, dva ministra koja su simbol korupcije i koji danas sede u vašoj Vladi.Tako je, gospodine Vuline, to ste Nijedna normalna i odgovorna Vlada na svetu to ne radi. Nijedna normalna i odgovorna Vlada ne stavlja kompromitovane članove na vrh države, a vi ste to upravo uradili.Osim toga, na čelo vaših ministarstava stoje i kadrovi koji sa resorima svojim nemaju apsolutno nikakve veze.Pazite sada, gospodin Selaković - ministar kulture, Dejan Ristić – na čelo Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Jelena Žarić Kovačević vodi Ministarstvo državne uprave. Niko sa svojim resorom veze nema. Nemanja Starović vodi Ministarstvo rada. Apsolutni šampion ove Vlade je Aleksandar Martinović – ministar poljoprivrede. Pa zaista sramota za ovu Vladu.Nije sve crno. Ima ministara koji su dali svoje ime, založili su svoju karijeru, žele nešto da postignu. Ja tim ministrima želim svu sreću. Nisam siguran šta će postići, ali znam da ih ima i zaista želim da zbog ovog društva oni postignu uspeh.Sada bih se okrenuo na ekspoze vaš. U svom ekspozeu hvalite se kako je Srbija pod vašom vlašću ostvarila neviđeni ekonomskih uspeh. Ono što je istina i što brojke dokazuju, to je da za vreme vaše vladavine Srbija je u najboljem slučaju ostvarila prosečan privredni rast. Prosečna stopa rasta pod vašom vlašću bila je 3% do 3,5%, a prema oceni Fiskalnog saveta morala je biti najmanje 5%.Šta 5%.Šta hoću sada da vam ilustrujem? Kada ste vi došli na vlast, Srbiju su poredili sa Češkom, Poljskom, Mađarskom. Onda su počeli po nivou razvijenosti da porede sa Rumunijom i Bugarskom. Danas ste dobili situaciju da se mi poredimo sa Albanijom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom, uz svo dužno poštovanje prema tim državama. Vi ste uspeli za 12 godina da u apsolutnom zaostatku ostavite Republike Srbiju u pogledu privrednog razvoja.Još jedna stvar. Godine 2012. kada ste preuzeli vlast, BDP Srbije po stanovniku bio je 58% BDP po stanovniku Hrvatske, danas je 53%. 2020. hvalili ste se kako ćemo sustići do kraja 2021. godine Hrvatsku po stopi rasta i po nivou razvoja. I to apsolutno niste uspeli.Ono što još vidim u vašem ekspozeu, nema odustajanja od projekata koji apsolutno nisu prioritet. Gradite stadione na kojima se igra jedna utakmica godišnje, a pola Srbije nema kanalizaciju. Gradite Nacionalni stadion, a ni reči nema o organizovanom skriningu na kancer dojke. Srbija je po stopi umiranja od kancera dojke prva u Evropi. Deset godina nemate snage, volje i želje da se uhvatite u koštac sa ovim problemom. Prepuštate da nam Srbija nestaje zbog lošeg zdravstva.U Boru, u kom vlada epidemija kancera dojke, gradite akvapark od 22 miliona evra, a ne gradite gradsku bolnicu i ne obnavljate gradsku bolnicu koja je u očajnom stanju. Toliko o vašim prioritetima. To vas upozoravaju iz Saveza ekonomista Srbije.Voleo bih samo jednu stvar za kraj. Čuo sam danas gospodina Vučevića kako je rekao da je Srbija u vreme DS došla do nivoa zaduženosti 72% BDP. To nije istina.

Hvala.Poštovani građani Srbije, kolege narodni poslanici, slušajući juče ekspoze gospodina Miloša Vučevića i njegov plan za sastav Vlade i za rad buduće Vlade, predamnom se stvorila jedna slika. Stvorila se slika čoveka predsednika države koji sedi u fotelji, na svojoj hacijendi, recimo u Jajincima, kako ubacuje u džuboks novac da mu tri, četiri sata svira muziku, njegove želje, čestitke i pozdrave kako bi popravio svoje raspoloženje. Pomislio sam da gospodin Vučević i ja ne živimo u istoj zemlji, jer Srbija danas zaista jeste duboko podeljena zemlja.Srbija je danas zemlja koja živi najmanje tri paralelne realnosti. Prva realnost je realnost svih nas običnih ljudi. To je realnost koju svaki građanin spozna kada dođe na kasu u supermarketu, kada otvori svoj novčanik i vidi da danas mnogo manje može da kupi za isti novac za koji je protekle godine mogao da kupi mnogo više. To su oni građani koje opterećuju javni izvršitelji, koje opterećuju javni beležnici, koje opterećuju nameti, akcize i porezi.Svi vi, dragi građani, dobro znade da smo sada u periodu praznika, kada je pred nama Vaskrs, kada je pred nama period kada ćemo decu slati na one jednodnevne ekskurzije, na one rekreativne nastave i svi vi dobro znate koliko to košta. Ali, ovi ljudi koji ovakav ekspoze pišu, nemaju pojma koliko je teško svojim porodicama ovako obične i normalne stvari realnost jeste život Aleksandra Vučića i svih onih koji su okupljeni oko njega i oko SNS. To su svi oni ljudi koji kroz razne koruptivne poslove iz budžeta Republike Srbije, a na štetu građana, ispumpavaju ogroman novac. Danas je Miroslav Aleksić govorio da je samo na deonici puta Ruma-Šabac ispumpano neverovatnih 25 miliona evra, 15 miliona, plus 10 miliona za SNS.Sada pitanje za ministra, gospodina Malog. Gospodine Mali, budući da ste, kako kažete, jedini i glavni bankar ove zemlje, ali rekao bih i bankar porodice, da li ste našli način da platite porez na ovih 25 miliona evra, jer je to jedini način da novac stečen kriminalom upumpate u legalne i normalne tokove?Na kraju, postoji i treća realnost u Srbiji. To je ružičasta realnost koju nam članovi SNS i ljudi okupljeni oko njih serviraju sa medija sa nacionalnim frekvencijama. Cilj je da ubede građane ove zemlje da mi živimo u doba prosperiteta, da živimo normalnim i dobrim životnim standardom i da je ovde sve normalno.Kako drugačije objasniti činjenicu da je Vlada iz 2022. godine trajala jedva dve godine, nije izdržala pun mandat? Ta Vlada nije bez razloga trajala dve godine. Trajala je zato što je postojala katastrofalna kosovska politika, zato što je životni standard sve lošiji i lošiji, zato što Rio Tinto na velika vrata. Na kraju krajeva, setite se, sutra je 3. maj, sutra je Veliki petak, tužan dan u hrišćanstvu, ali sutra je i godišnjica „Ribnikara“. To vlast nije ni pomenula ničim do danas.Katastrofalna politika ogleda se u tome što buduća Vlada treba da ima ponovo 31 ministarstvo i treba da imamo pet ministara bez portfelja, 31 ministarstvo, 31 kabinet. U 31 ministarstvu imamo zamenike, imamo državne sekretare, imamo službena vozila, imamo putovanja, imamo hotele, imamo reprezentaciju imaćemo Vladu u kojoj čovek koji nije ministar, a koji je na crnoj listi SAD, Aleksandar Vulin, nema ministarstvo. On nije čak ni ministar bez portfelja, a biće potpredsednik Vlade. To nema veze sa zdravim razumom. To je samo partijsko uhlebljavanje i namirivanje i ništa više od toga.Takođe, gospodin Martinović, kakve veze on ima sa poljoprivredom? Kakve on veze ima sa srpskom malinom, sa uzgojem stoke, sa mlekom, sa poljoprivredom kao razvojnom šansom Srbije? Pa, nema nikakve. Može imati samo dve veze. Jedna veza, jeste, u pravu ste, gospodine Rističeviću, jedna veza jeste da izmišljenim ružičastim investitorima iz arapskog sveta pokloni još malo zemljišta što nam je preostalo ili druga da pod stare dane nauči da drži motiku. Treću vezu nema.Naravno, ovde ne mogu a da ne spomenem Maju Popović, bivšu i buduću ministarku pravde, moju koleginicu, koja očigledno ima samo jedan zadatak, a to je da pravosuđe ostane botoksirano i anestezirano i da ne reaguje ni u jednom jedinom slučaju.Na kraju, moram da pomenem dva bisera u kruni golog cara, to su gospođa Tatjana Macura i gospođa Milica Stamekovski, koji treba samo da kažu svima nama, a i vama, građanima ove zemlje, da car može sve da kupi, da car vuče konce i da se car u ovoj zemlji pita.Sa našeg stanovišta, sa stanovišta Narodnog pokreta Srbije, ovo je glomazna, predimenzionisana, rasipnička Vlada, skrojena isključivo za potrebe partijske države i neće raditi u interesu građana Srbije.Mi ćemo, naravno, glasati protiv ovakve Vlade. Hvala. Sram vas bilo za sve što ste izgovorili, posebno prema ženama, a možete da uzmete pa da pročitate šta ste sve rekli, pa da razmislite o tome da takve stvari ne ponavljate više u ovoj Skupštini.Idemo

Dušana Petrovića. Očigledno kad su oni vladali, Dušan Petrović je imao i te kako veze sa poljoprivredom.Gospodin Martinović je dok je bio narodni poslanik, a i bavi se poljoprivredom u Rumi, o čemu sam se lično uverio, uvek podržavao Odbor za poljoprivredu i nema poljoprivrednika koji je imao problem a da ga on kao šef kluba nije primio i razgovarao sa njim. Daleko više ima veze sa poljoprivredom nego što je to imao Dušan Petrović, onaj lopov Milosavljević, koji je uhapšen, onda onaj lopov malopre koji je opljačkao Azotaru. A znate zašto su opljačkali Azotaru? Ja ću vam reći, gospodine koji ste govorili pre mene, Azotara je opljačkana, dakle, neko je hapšen zbog Azotare, koja je i te kako bila potrebna našoj poljoprivredi. Time je naneta šteta, ekonomska šteta poljoprivredi. Naravno da oni to neće priznati.Znate li šta je stvarni razlog bio? Postojalo je u okruženju mineralno đubrivo koje je radioaktivno, koje je imalo četiri puta veću radioaktivnost nego što je dozvoljeno. Da bi se to uvezlo, Azotara u Pančevu, a „Ces Mekon“ je pažljivo to gledao, dakle, i gospodin iz „Ces Mekona“ koji je malopre govorio, i njegov otac, ja mislim da je otac bio hapšen. Oni su to pažljivo pratili i onda su Azotaru kaput i uvezli 150 hiljada tona radioaktivnog đubriva. Time su na određen način mogli kontaminirati gotovo 700 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta.Prava je sreća u nesreći što su toliko pljačkali seljake, radnike itd, da nisu iz ekonomskih razloga upotrebili to đubrivo u količinama od 250 kilograma po hektaru do 500, jer bi time stvarno kontaminirali poljoprivredno zemljište.E, to su njihovi ministri imali veze sa poljoprivredom, tako da njegove tvrdnje apsolutno ne stoje. Hvala. **Ana

Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao što je Jelena Pavlović već iznela, mi ćemo glasati protiv izbora ove Vlade. Pošto je ona navela neke od glavnih razloga, ja ću postaviti nekoliko pitanja mandataru.S obzirom da ste bili ministar odbrane u prethodnom sazivu, ja stvarno moram da postavim pitanje vezano za ovaj deo ekspozea vezan za politiku vojne neutralnosti. Nije jasno kako se spaja sa konceptom vojne neutralnosti kupovina rafala.Kupovinom rafala mi postajemo zavisni od ne samo jedne, nego bar dve NATO članice, i Francuske i Velike Britanije, koje zajedno proizvode neke od raketa koje treba da budu deo opreme rafala. Mi postajemo zavisni od ključnog sistema našeg vazduhoplovstva. Postajemo zavisni ne samo od NATO, nego od jedne sada nama krajnje neprijateljske zemlje kao što je Francuska. Naši jedini potencijalni neprijatelji ili agresori jesu NATO zemlje. Da li će nama NATO dozvoliti da mi koristimo rafale protiv drugih NATO zemalja ako, ne daj Bože, dođe do takvog sukoba?Ti rafali su vrlo ranjivi. Taj softver, oni mogu da ga isključe preko satelita, preko GPS-a.

Da li uopšte može da se uklopi to u naš sistem odbrane? Da li treba da šaljemo pilote u NATO zemlje na obuku, a i na vrbovanje? Da li treba da zavisimo od neprijatelja za rezervne delove, za servisiranje? za servisiranje? Mislim da to narušava našu vojnu neutralnost, ozbiljno je narušava.Još jedna stvar koja nam narušava uopšte neutralnost je činjenica da je kandidat za ministra spoljnih poslova nedavno, pre nekoliko meseci, došao u Srbiju vojnim avionom SAD. Mislim da je to potpuno neprihvatljivo i da ga već to diskvalifikuje za to mesto, da ne govorim o tome da je on bio ključni učesnik tog celog Briselskog procesa koje je Kosovo i Metohiju samo udaljilo od Srbije. Naravno, najveći deo odgovornosti za to snose oni koji nam otimaju Kosovo, ali Briselski sporazum je urušio našu poziciju. Nije skroz, naravno, uništio i naravno da ne odustajemo od Kosova i Metohije, ali smatram da je vrlo urušio našu poziciju na Kosovu i Metohiji, pogotovo na severu gde su raspuštene institucije Republike Srbije, gde je 1.200 policajaca poslato u penziju, gde smo mi integrisani tj. naši ljudi u institucije lažne terorističke države Kosovo.Kako možemo da se uzdamo u diplomatsko umeće i znanje čoveka koji nam se vraća iz Brisela govoreći da smo dobili 5:0, kad posle toga znamo šta se desilo, dodatno urušavanje naše pozicije upravo na severu Kosova i Metohije? Da ne govorimo o tome da je taj ceo princip Briselskih pregovara i procesa bio takav da smo mi jednostrano davali ustupke, što mislim da je presedan u diplomatiji i onda mi moljakamo drugu stranu da ispuni svoj deo. Hoćemo li tako voditi diplomatiju i dalje, sada u budućnosti, sa ovim ministrom spoljnih poslova? Hoćemo li i dalje da dajemo jednostrane ustupke neprijateljima ili suparnicima i da onda tražimo, da molimo njih da oni ispune njihov deo?Na deo?Na to liči i taj deo o nastavku evrointegracija. Znate, Poglavlje 35 je razrešilo sve dileme. Jasno su rekli tvorci francusko-nemačkog plana, tj. Ohridskog sporazuma da on podrazumeva faktičko priznanje lažne države Kosovo i to je sad ugrađeno u Poglavlje 35.Kada smo bili na konsultacijama kao poslanička grupa kod predsednika Republike o sastavu nove Vlade, jasno je predsedniku postavljeno pitanje – a šta ako francusko-nemački plan bude ugrađen u Poglavlje 35? Predsednik je tada rekao da sumnja da će da bude ugrađen u tom obliku, međutim ipak jeste, ali onda je rekao da smatra da nećemo više otvoriti ni jedno poglavlje.Slažem se sa tim. Ako je to tako, da li ćemo i dalje mi zarad fantomskih evrointegracija da dajemo jednostrane ustupke na uštrb našeg nacionalnog interesa za ljubav nekih evrointegracija koje se nikad neće desiti? To je vrlo zabrinjavajuće.Na kraju, hteo bih da postavim pitanje opet vezano za odbranu zemlje. Istina je da je od 2012. do sada znatno popravljena odbrambena sposobnost zemlje, da je kupljeno mnogo sistema, da je vojska sačuvana od propasti i pozdravljamo vraćanje vojnog roka. Međutim, na unutrašnjem planu u isto vreme ovog meseca treba da stupi na snagu Zakon o rodnoj ravnopravnosti i da postane obavezujući i u našem obrazovanju. Kako mi možemo da se branimo od spornih agresora kada urušavamo sopstveni identitet, urušavamo sopstveni jezik? To jednostavno nije kompatibilno. Kada su pitali Čerčila zašto tokom Drugog svetskog rata ulaže toliko u kulturu, on je rekao da bi znali, da bi imali šta da branimo. Šta ćemo mi imati da branimo? Rogobatni novogovor.

predložiti da se taj zakon ukine i da se na taj način ojača odbrana zemlje. Hvala.

ćemo ugroziti vojnu neutralnost ako sa „Daso“ iz Francuske zaključimo ugovor o kupovini te eskadrile, rafal jer mi svakako moramo na nekoj ili na jednoj od strana kupiti novu lovačku bombardersku avijaciju i, sa druge strane, mogli bi reći da smo zavisni od jedne druge vojne sile čije avione koristimo i koji jedini mogu da nam održavaju te letelice, govorim o MIG-ovima, u resursu i modernizuju svakako.Imali smo ponude i od drugih država da kupimo njihove avione i sa zapada i sa istoka. Međutim, naravno, postoji jedan problem transporta, odnosno kako da to što kupimo dođe do nas, a posebno je to osetljivo pitanje kada govorimo o ratnom vazduhoplovstvu.Tu vidimo i na ovom primeru vidimo pogubne posledice onoga što nam se desilo kada se Crna Gora otcepila od Srbije, jer da danas imamo luku Bar mi bi bili daleko samostalniji, ili bi se mnogo brže i lakše naoružavali, dobijali ono što želimo da dobijemo. To jeste razlog zašto smo, hajde da kažem, kod zapadnih partnera, ne mogu da kažem da su neprijatelji, zapadnih partnera, otpočeli ove razgovore i videćemo i nadam se, da će biti uspešni.Što se tiče obuke pilota, mi imamo obuke pilota i sada i u zapadnim državama i na istoku. Naši piloti idu u Nemačku da se obučavaju za H-145, helikoptere, kao što su se obučavali za MI-35 ili MI-17 u Rusiji. Ne mislim da smo na taj način ugrozili našu vojnu neutralnost, jer ona je pre svega povezana sa politikom zemlje, njenom međunarodnom politikom ili geopolitičkim odnosima, a moram da još jednom istaknem, mi imamo problem ako kupujemo na nekim tržištima da to dođe do nas zbog okruženja kakvo imamo i verujem koje je vama veoma, veoma

To je prepoznavanje da li je letilica prijateljska ili neprijateljska, tako da naš PVO sistem ne dejstvuje po našim letilicama. To nam fali u odnosu na neke druge aparate. Nadam se da će Vojska Srbije, Ministarstvo odbrane u narednom periodu raditi na tome. Razumem vašu brigu, ne potcenjujem vašu brigu, ali morate razumeti da iz nekih, ili sa nekih drugih tržišta mi ne možemo da dopremimo ono što bi, eventualno, mogli da kupimo. **Sandra Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika o radu Skupštine?Danijela **Danijela Nestorović** Poštovani građani Srbije, poštovane kolege, evo, neću dužiti, prosto samo želim da se obratim i da se osvrnem na sve ono što je do sada rečeno u ova dva dana, a to su zapravo komentari opozicije na ekspoze budućeg premijera.Neko je ovde pomenuo da se ovde radi o nekakvoj vrsti optuživanja. Niko nikoga ovde ne optužuje. Prosto, opozicija ima takvu ulogu u svim demokratskim društvima da iznosi kritike na račun određenih i konkretnih rešenja, pa je to ovde i bio slučaj.Posebno bih se osvrnula na to da mi poslednjih 10 godina, a pomno sam pročitala sve ekspozee iz prethodnih perioda, zapravo imamo tri ključne reči koje se prožimaju kroz svaki ekspoze nekog budućeg premijera, a to su da je svaki taj program ozbiljan, temeljan i odgovoran. To su te tri reči koje zapravo građani očekuju da budu i realizovane, jel, obećanja ili ono što se navodi u samom ekspozeu kao već urađeno, građani ne vide.Građani ne vide rezultat, jer prostim nabrajanjem ekonomskih cifara i određenih procenata, vi dodatno zbunjujete i dodatno unosite pometnju u to šta je zapravo i konkretno urađeno, jer građani to ne vide.Mogu vide.Mogu samo da navedem, po meni lično onako najupečatljiviji je bio ekspoze predsednika Vučića iz 2014. godine, kada je tada budući premijer naveo da previše godina su političari prodavali bajke srpskoj javnosti, živelo se na račun i o trošku budućih generacija, krali smo od sebe, neodgovorno se ponašali prema našoj deci, trošilo se ono što zapravo nismo zaradili i suštinski nismo imali.Sada vas pitam, sve buduće ministre, da li je ovo i dan danas primenljivo? Da li ste bilo šta od ovoga uradili, a da promenite situaciju koja je bila 2014. godine? Meni je jako žao što niko od budućih ministara neće moći danas da odgovori na ovo pitanje niti gledaju u one koji im upućuju pitanja, niti su spremni da odgovore, a građanima mogu slobodno da kažem to je zato što prosto, niti žele, niti znaju odgovor, niti smeju da daju odgovor.Konkretno, osvrnula sam se na to i kako su poređane teme u samom ekspozeu, ono što je mene konkretno interesovalo je tema kojom se ja bavim jeste pravosuđe i pravda, vladavina prava. Prosto me je interesovalo koliko je posvećeno teme tome? Ta tema je potpuno zapostavljena. Ta tema je negde među poslednjim temama u ovom ekspozeu. Ako je zaista briga o vladavini prava i o običnom čoveku ključna i za ovu vladu, dajte bar navedite šta ćete konkretno uraditi.Buduća ministarka pravde i prethodna prošla ministarka pravde je izjavila, to je bilo priliko prethodnog polaganja zakletve, da novi pravni ambijent u kome će svaki građani u razumnom roku moći da ostvari i zaštiti svoja prava pred pravosuđem koje je lišeno uticaja politike.Ovo je pitanje za građane Republike Srbije - da li vi zaista mislite da je ovo ovako? Da li se osećate sigurnije? Da li je pravosuđe oslobođeno? Da li je pravosuđe slobodno? Da li su tužioci slobodni? Da li se vrši politički uticaj na tužioce i na sudije? Kada bi ste zaista anketirali građane Republike Srbije, šta mislite, kakav bi njihov odgovor bio? Ovde prosto možemo da prožmemo tri lična i ključna zaključka, da se ovde radi o ličnoj koristi, nesposobnosti da se sagleda šira dimenzija populizma i nefunkcionalne institucije.Ako već želite da čujete i predlog, u skupštinskoj proceduri se nalazi i predlog Ekološkog ustanka koji se odnosi na dopunu Zakona o porezu na dodatu vrednost. U skupštinsku proceduru je ubačen 4. aprila ove godine. Ako vam je briga o običnom građaninu zaista ključna, posvetite malo pažnje, pročitajte ovo. Radi se o Predlogu zakona kojim bi se građanima, a ima ih oko pola miliona u Srbiji, ljudi koji gladuju, omogućilo da dobiju besplatne obroke, jer ta hrana koja se baca od strane pravnih lica, jer su u obavezi da plaćaju na donacije PDV, pravna lica bi time bila oslobođena, budžet ne bi bio oštećen, a ljudi bi imali šta da jedu.Ja ne bih dalje zadržavala. Prosto, znam da ćete biti izabrani, ali bar se potrudite da ono što govorite građanima, ispunite bar deseti deo, čini mi se da bi to onda bio pravi put. Hvala.

ko mene zna, ja sam Branko Lukić, a vidite da sam iz "Mi, snaga naroda - Profesor doktor Branimir Nestorović".Mi ćemo pokušati da budemo konstruktivna opozicija.

Da vam kažem kako mi to vidimo i kako to vide građani Srbije.Uglavnom se optužujete za kriminalne radnje. Jedni i drugi to mnogo dobro potkrepljujete, a slušalac stiče utisak da ste i jedni i drugi u pravu. Ukoliko nastavite na taj način, verujte mi da ćete da urušite kredibilitet ove

nije negiranje krivice. U sudu barem to nije negiranje krivice. To je priznavanje krivice.

Vaš odgovor je bio kako su ovi sa naše, meni desne strane, napali na Skupštinu. Ni jednim argumentom niste objasnili zašto je potrebno toliko ministara?Dakle, niste dali odgovor. Ako vas ja pitam koji je dan danas, a vi mi kažete dva minuta do 16 časova, informacija je tačna ali nije odgovor na pitanje, zato bih molio i jednu i drugu stranu da budu konstruktivne i da odgovaraju na pitanja koja se postavljaju.Sledeće što me interesuje i vidim da budući premijer je spreman i da odgovori, mom kolegi Paviću već je odgovorio i hvala mu na tome. vidimo da ste predvideli ministra za evropske integracije i danas je to i pomenuto ovde, niste se odlučili da osnujete ministarstvo za KiM. Dakle, među ovoliko ministara nije bilo mesto za ministra za KiM u ovom momentu kada je teritorijalni integritet Srbije ugrožen, kada žele da nam uzmu Kosovo i Metohiju. Molio bih da mi se odgovori zašto ste odlučili da imate ministra za evrointegracije, a ne i ministra za Kosovo i Metohiju u momentu kada upravo EU traži od Srbije da prizna Kosovo i Metohiju?Sledeće

li ste spremni da donesete zakon o stranim agentima u momentu kada je Srbija izbušena kao švajcarski sir, kada i strane agenture i nevladine organizacije napadaju Srbiju? Da li ste spremni da donesete rezoluciju o genocidu nad Srbima u Jasenovcu? **Branko Pavlović** Zahvaljujem.Nastavljam jučerašnju raspravu. Trebalo je kolega Mitar Kovač da danas govori umesto mene, ali je nažalost zbog porodičnih razloga morao da odsustvuje.Dakle, juče smo utvrdili da je zapravo prosek rasta privrede ovih vlada od 2013. do 2023. godine nešto ispod 3% BDP, da su prethodne vlade 2001. i 2012. godina imale oko 4%. Dakle, prosečan rezultat je slabiji od prethodnog, ali je suštinski isti iz razloga koje smo juče izneli. U dvadeset i više godina mi zapravo imamo veoma nezadovoljavajuće stope raste, zbog čega, zbog toga što nam je zapad nametnuo mere makro-ekonomske politike koje nam onemogućavaju da se brže i bolje razvijamo, što bi Srbija inače mogla da čini.Ovde čini.Ovde u diskusiji je vrlo zanimljivo da prozapadna opozicija uopšte ne kritikuje te makro-ekonomske mere koje su zapravo uspostavile jedan neokolonijalnu kontrolu našeg privrednog sistema, ima ogromnu podršku u toj svojoj politici u ovom parlamentu obe grupacije i vladajuća i ova prozapadno opoziciona se zasnivaju na istom razumevanju ekonomske politike. To razumevanje je pogrešno.Ovde je bilo dosta dobrih diskusija koje su ukazivale da u programu koji ste izneli se ne vidi dublje razumevanje problema. Vi ste rekli da je problem nataliteta veoma važan i izneli ste tačnu cifru, da smo došli do 1.35 koeficijenta koji je svakako veoma zabrinjavajući, međutim ovde u merama koje predviđate u svom programu, kao ilustracija, govorite manje-više o povećavanju mera koje su se već primenjivale, a te mere koje su se primenjivale su već bile uvećane u odnosu na one prethodne mere. povećavanje obima izdavanja za isto nećemo zaustaviti problem koji je izuzetno težak, složen, važan i ozbiljan, a to je odumiranje našeg naroda. Tu mora da se uključi Ministarstvo kulture sa čitavim programom koji će odvraćati tu ideologiju ekstremnog individualizma. Mora da se uključi Ministarstvo prosvete u svojoj vaspitnoj ulozi. Mora da se uključi Ministarstvo informisanja u svojoj medijskoj strukturi, celoviti napor sa strateškim razumevanjima šta sve i na koji način pored onoga što ste naveli, ono što radi socijalna politika trend prvo zaustavili, a onda preokrenuli. Toga nema.Ovde je bilo vrlo dobro govoreno o prosveti, međutim, govoreno je iz ugla programa, iz ugla pravaca. naši problemi su tu mnogo dublji. Niko nikada se nije opredelio da bude učitelj zato da bi se obogatio ili da bi bio slavan. Imao je osećaj misije, osećaj potrebe da se nekome prenesu vrednosti i znanje. Mi smo to izgubili. Mi smo došli do toga da su roditelji i deca nekako nasuprot učitelja. To je veoma komplikovana stvar kako ćemo i na koji način učiti naše učitelje, na kojim institucijama, kojim metodama, na koji način. Vrlo složeno pitanje. U vašem programu se ne vidi to dubinsko sagledavanje. Recimo pravosuđe, u pravosuđu imate problem, ne ovaj tekući, ovo što svi komentarišu, imate problem da najbolji mladi pravnici neće da idu putem sudijske i tužilačke funkcije. Neće.Dakle, koji su to sada uslovi potrebni da bismo dobili jednu novu generaciju mladih pravnika koji će reći da, kao što ni učitelj ne ide da se obogati, tako niko ne ide da bude tužilac ili sudija da bi zarađivao, ali ima i ujedno osećaj da je on veoma važan stub države, jedan ponos i jedan ugled u društvu. Sedamdeset posto naših sudija za manje od deset godina ide u penziju. Mi Mi sa ovakvim odnosom nećemo imati uopšte odakle da izaberemo potrebne kadrove.Hoću da kažem da čitav niz problema koji postoje obrađeni u vašem programu su mnogo složeniji i dublji nego što se vide mere koje predlažete da bi se to poboljšalo i mislim da je to nedostatak tog programa.Spomenuo

i onda ste me stavili u jedan kontekst da sam na neki način ja kao poslanik koji je bio od 2001. godine do 2004. godine odgovoran za tako nešto, vladajuće grupacije DOS-a. Ne, to je u nadležnosti Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita. To nema veze sa onim čime sam se bavio, prodaje banaka su u nadležnosti Ministarstva finansija. To nema veze sa onim čime sam se bavio.

završili taj posao do 2003. godine.Dakle, to je kompanija koja je bila druga najveća u Srbiji sa 17.000 zaposlenih i tri milijarde dolara prometa. Znam o čemu govorim kada govorim. Kasnije sam bio direktor Agencije za privatizaciju, tri meseca od 2004. godine na ovamo i za mesec dana sam sa timom koji sam doveo u Agenciji zaustavio korupciju. Korupcija je ogroman problem i korupcija se ne rešava sako onako kao u vašem programu piše, institucionalno. Institucionalno je kažnjavanje. Korupcija se rešava tako što znanjem i sposibnošću kadrova koje određujete sprečavate svoje da kradu. Osnovni uspeh onoga što smo uradili u Agenciji za privatizaciju je bio da smo sprečili tada tada one koji su na vlasti da mogu da kradu kroz korupciju, da nema korupcije u tim tokovima.Prema tome, u vašem programu, uopšte se ne vidi na koji način, možda mislite da možete da se uhvatite u koštac sa time, osim što kažete da treba neko drugi da procesuira, naravno, treba da dođe do kažnjavanja i to treba neko drugi da čini. Stvar je u tome da onaj ko je na potezu uopšte nema koruptivne aktivnosti i da ih sprečava svojim aktivnostima i svojim dobrim kadriranjem i određivanjem ko, gde i na kojim mestima treba da obavlja te poslove.To je moguće, apsolutno. Zapravo korupcija koja je rak rana, a i vi morate da se složite sa time da je ogroman problem, jer ste 12 godina na vlasti, pa pošto u svom programu imate apostrofiranu korupciju, pa to znači da su vaše garniture bile neuspešne u tome. Da bi bile uspešne nije dovoljno kroz institucioni okvir, nego upravo zalaganjem kroz jednu kadrovsku, pametnu politiku odlučnih i sposobnih ljudi da se sa tim uhvate u koštac, a to znači da moraju da preispitaju mnoge mehanizme koji su do sada primenjivani, a ja vam predlažem jedan. Ove vlasti su uvele nakon 2012. godine u čitav niz naših propisa mogućnost direktne pogodbe kod veoma velikog broja najvrednosno važnijih poslovnih poteza. Ukinite direktne pogodbe, osim eventualno za vojsku i ostala osetljiva pitanja.Samo ta mera će vam institucionalno omogućiti jedan novi kapacitet kontrole i borbe protiv korupcije.Naravno, Mi - Glas iz naroda će glasati protiv ove Vlade.Hvala.

građani, ja bih voleo, kao i uvek, uvek nekako pokušam da pođem iz nečeg pozitivnog, da nađem nešto oko čega se svi slažemo i, evo, kao što ste videli, bukvalno svaki govor ovde je počeo sa time da je ovo Vlada kontinuiteta i vi ste to rekli, gospodine mandatare. Ja se slažem oko toga. Ona nastavlja štetne politike prethodne vlasti.U pravu je moj kolega i budući gradonačelnik Beograda Dobrica Veselinović kada kaže da je osnovna politika SNS-a da bogati budu još bogatiji, a na štetu naroda koji se bori za egzistenciju.Hvala vam, gospodine mandatare, što ste bar bili pošteni, pa da u svom ekspozeu i kažete da je to tako.Mene tako.Mene danas više zanimaju posledice ovakve decenijske politike SNS-a po obične građane. Spremajući se za ovu sednicu pogledao sam o čemu smo to govorili pre dve godine, kada se birala Vlada Ane Brnabić. Nijedan od tih problema o kojima smo tada govorili, ja govorio ovde, čitao sam šta mi je to bilo glavno, šta želim da vam ukažem - tri oblasti u kojima ste ostavili izuzetno težak i štetan trag su i danas aktuelni, ali danas na te tri mi moramo da dodamo još jednu.Srbija jednu.Srbija je danas, kao i pre dve godine što je bila, društvo sa jednim od najvećih ekonomskih nejednakosti u Evropi. Da li ima ko da ospori to? Srbija je danas, kao i kada smo birali prethodnu Vladu, zemlja ogromnog zagađenja, zatrovanog vazduha, bez pijaće vode, sa deponijama na sve strane. Da li ima neko da ospori

četvrta oblast koju moramo da dodamo ovde, a za koju bih vas molio da se svi složimo oko toga da je Srbija zemlja nasilja i sukoba, a najveće tragedije koje su se desile pre godinu dana nisu nas kao kao društvo trgnule da nešto promenimo.Isto ovo sad što pričam, pričao sam pre dve godine, ništa se nije uradilo da se ovo promeni. Hajmo, redom onda. Naši radnici imaju najdužu radnu nedelju u Evropi. U proseku rade šest sati više nedeljno, a zarade su među najmanjima u Evropi. Pravimo, danas je 2. maj, juče je bio 1. maj, slavimo praznik rada tako da je to u ovom trenutku i u tom kontekstu ovo izuzetno važno. Jako mali broj ljudi, uglavnom povezanih sa SNS-om, prigrabio je ogromna bogatstva, dok većina običnih građana jedva preživljava. Sve je isto kao pre dve godine. Minimalna plata ne pokriva minimalnu potrošačku korpu. Prosečna plata ne pokriva prosečnu korpu.Statistika ne govori tu detaljno tačno, treba da se pogledaju drugi pokazatelji da najveći broj ljudi zapravo ni ne prima prosečnu platu, nego mnogo manju. Cene hrane rastu, cena kirija raste, troškovi života su sve veći, ljudi nemaju odakle da ih pokriju.Drago mi je da je prethodna ministarka Vlade ušla u salu. Sećate li se, gospođo Brnabić, kada smo pričali prethodni put šta ste mi na ovo odgovorili? Odgovorili ste mi tada, valjda nemajući nikakav bolji odgovor, jer sam se stvarno nadao da ćete mi reći nešto kako da ovo rešimo.Rekli ste mi - stranci ti pišu govor. Pa, neće biti. Valjda su naši građani zainteresovani što žive sve lošije iz godine u godinu, ali ajde da tu politiku ćutanja, sakrivanja, besmislenih odgovora promenimo, pa da gospodin mandatar odgovori kako će ovo da promeni.Slažem se sa kolegom Nikezićem koji je rekao - niste vi tu da podnosite izveštaj, nego ste tu da kažete šta ćete da radite, a mi smo ti koji treba da vas sve zajedno suočimo sa katastrofalnim posledicama vaših politika.Od posledice otrovnog vazduha premine 15.000 ljudi godišnje, a troškovi lečenja obolelih od posledica zagađenja se mere milijardama. Trećina ljudi nema ispravnu vodu za piće, u Vojvodini više od dve trećine, 600 hiljada ljudi. Zrenjanin ste žrtvovali. Ljudi nemaju kanalizaciju u 21. veku.Gospodine Vesiću, gde je kanalizacija na levoj obali? Mi tražimo rešavanje problema zagađenja, tražimo ulaganje u pravičnu energičnu tranziciju, tražimo podizanje energetske efikasnosti. Potrebne su dalekosežne i strateške odluke o energetskoj tranziciji koje bi mogle potpuno da promene Srbiju, ali džaba je vama govoriti. Nemojte se smeškati, ovo su teške teme o kojima govorimo. Ovo nisu bajke iz vašeg ekspozea koji liči na literalni rad jednog dečaka koji je došao ispred odeljenja da pročita sastav kako voli predsednika i koliko voli Srbiju. Nije dostojno ekspozea, gospodine.Ljudi, 400 hiljada građana uglavnom mladih vam se iselilo, iz ove Srbije otišlo. Otišli su da žive negde bolje. Mislite li da je lako? Ljudi su otišli zbog posledica vaših politika.Pre dve godine, gospođo Brnabić, poručio sam vam da Zeleno-levi front, koji ja predstavljam i moje kolege, imam detaljan program kako konkretnijom podrškom za mlade u svim oblastima života da unapredimo da ljudi mogu da ostanu. Razradili smo mere podrške u dostizanju kvaliteta u obrazovanju, mere obezbeđivanja sigurnosti zaposlenja, uslova rada, podrške obezbeđivanju stanovanja i svih drugih potreba, jer to je ono što će ljude učiniti da žele da ostanu ovde, da nam deca ostaju ovde.Evo vam, pa prepišite, ljudi.Razumem, ne znamo ni mi sve, ne zna niko sve. Ako ne znate, prepišite, ali nije to problem. Vi znate da su ovo posledice, nego ste posvećeni uzimanju javnih sredstava i stavljanja u privatne džepove.Meni je bilo zaista kada se pomene ime ministra Siniše Malog, a u ekspozeu se govori o korupciji,

koji je godinama izveštavao koje sve koruptivne radnje je ovaj čovek radio. Ne može Siniša Mali sedeti u Vladi, a da govorimo o borbi protiv korupcijePre nego što mi kažete da mi je isteklo vreme, iskoristiću svaki sekund, svaki način da kažem ovde ove poruke i da pozovem građane Srbije da biramo borbu i da biramo drugačiju Srbiju.Hvala.

studentu koji je govorio pre mene lako naći gazdu svirača. Ja baš nemam sluha, pa ću kao Srbin govoriti u korist svoje dražve.Dame i gospodo, kada neko studira 24 godine, taj je ispunio uslov za penziju. Uslov za penziju je 15 godina. Ovo je jedinstven slučaj. Student penzioner. Ni zvanja, ni znanja koje treba da prenese. Ni proizvodnje, ni usluga. On priča o BDP-u, šta treba raditi itd. On sve zna, a pri tome još uvek studira.Dame i gospodo narodni poslanici, treba da nam objasne ekolozi čime se oni bave. Nije ekolog onaj koji kaže da je reka prljava, već onaj koji pomogne da se reka očisti. Nije ekolog onaj koji kaže drveće se suši,

Ćuta je naklonjen vinjaku. Ćuta je imao sreće što nije dobio elektranu, pa njega bi pijanog struja ubila sigurno.Dame i gospodo narodni poslanici, vidim da sam izazvao pažnju, ali treba da mi objasne zašto su oterali ekolozi investitora koji je hteo da proizvodi električne automobile? Kakvi ste vi ekolozi kada ste iz Inđije proterali Volvo koji je trebao da investira 1,2 milijarde evra

proizvodi u Inđiji, gde smo bili usvojili prostorne planove po parametrima koje nam je Volvo dao, a onda su oni godinu dana po nalogu Rokfelera, Nemaca i Haki Abazija, od koga su dobijali pare, igrali kako drugi svira i na takav način, tada je Vlada odustala od litijuma, gospođo Brnabić, investitor je napustio investiciju vrednu 1,2 milijarde. Kakvi ekolozi sprečavaju da u ime zaštite životne sredine neko u Srbiji ne proizvodi električne automobile?Oni kažu ovako – privreda ne radi, narod je siromašan, narod umire od zagađenja vazduha. Pa, čekaj, ako privreda ne radi, što je vazduh zagađen? A, možda zbog automobila. Pa, čekaj ako je narod siromašan, odakle mu toliko automobila? Dobro, ako je toliko automobila, što ste protiv električnih automobila?Ja se sećam za vreme ove njihove vlasti svi smo se grejali na solarnu energiju i svi smo vozili električne automobile i to je bio veliki napredak. Fond plata u njihovo vreme godišnje je bio šest milijardi. Fond plata, ministre Mali, u njihovo vreme je bio šest milijardi, ko je imao platu kada sve sabereš šest milijardi. Danas je godišnji fond plata 24 milijarde i oni tvrde da je sada gore nego što je bilo ranije.Da se na kraju osvrnem na poljoprivredu. Ja i dalje tvrdim i poštujem zaključke odbora naša poljoprivredna proizvodnja, naša biljna proizvodnja mora biti namenjena našoj prerađivačkoj industriji, a ne tuđoj, jer je tako vredi podsticati, ukoliko stvaramo veću vrednost. Svaki izvezeni kilogram žitarica, a to izvozimo, je šteta po državu i društvo od jedan evro. Za kilogram žitarica možete dobiti do 20 evro centa. prerađeni kilogram žitarica kroz stočarstvo meso, mleko, med, jaja itd. ili kroz skrob itd. možete da prihodujete 1,26 evra, što izvozno-uvozni bilansi potvrđuju. I dalje tvrdim da to treba da ostvarimo.Dame i gospodo, na kraju da kažem, ja sam govorio pre četiri, pet godina da Srbiju niko ne može srušiti spolja ukoliko im neko ne pomogne iznutra. Oni koji su nas 90-ih spolja ugrožavali, našli su unutra igrače koji im iznutra potpomažu. Dakle, oni koji su nas 2000. godine potkradali i nažalost, ja sam bio u pravu, ali ipak nesrećnike pozivam da se ujedinimo. Bolje da uspemo ujedinjeni, nego da propadnemo pojedinačno razjedinjeni. Hvala.